народния представител Томислав Дончев и група народни представители на 2 ноември 2022 г. Моля, Доклада на Комисията по образованието и науката. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 48-254-01-47, внесен от Томислав Пейков Дончев и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. На заседанието присъстваха професор Сашо Пенов – служебен министър на образованието и науката, професор Димитър Димитров – главен секретар на Съвета на ректорите в Република България, професор

доктор Щерьо Ножаров от Българската стопанска камара и Борислав Петров от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, към СУ „Св. Климент Охридски“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Красимир Вълчев, който очерта две групи предложения. Първото предложение дава възможност във висшите училища да се обособяват и създават научни институти като самостоятелни юридически лица. Второто предложение дава възможност на учениците – лауреати и медалисти от международни и национални състезания и олимпиади, проведени по време на втория гимназиален етап на обучението им, да бъдат приемани по право във висши училища извън редовното класиране.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

сдружения, както и лицата и организациите, представили писмени становища. Основните положения на предлаганите промени бяха подкрепени от всички участници в обсъждането, като бяха направени някои предложения за редакционни допълнения. В дискусията се включиха народните представители Красимир Вълчев, Николай Денков и Мукаддес Налбант. Народният представител Мукаддес Налбант поиска разяснения какви проблеми проблеми възникват поради липсата на юридическа правосубектност на институтите във висшите училища. Народният представител Николай Денков постави въпроса за наличието на контролни механизми, които да гарантират връзката между институт, придобил юридическа самостоятелност, и висшето училище, в което той е основно структурно звено. Представителите на СУ „Св. Климент Охридски“ поясниха, че предлаганият подход в Законопроекта съответства на моделите, използвани от водещите световни научноизследователски университети, като придобиването на юридическа правосубектност ще спомогне за по-бързото решаване на много административни проблеми, които затрудняват взаимодействието на подход е подходящ, защото запазва академичното взаимодействие, научните резултати на института ще продължават да бъдат неразделна част от научните резултати на висшето училище и спомагат за увеличаването на неговата международна видимост. Той посочи, че е по-добре институтът да бъде юридическо лице във висшето училище, отколкото висшето училище да създава отделно юридическо лице – търговско дружество, което да изпълнява целите и дейностите на института. По второто предложение в Законопроекта министърът на образованието и науката предлага редакционни допълнения за създаване на легални определения на използваните понятия в Законопроекта с цел избягване на при прилагането му и привеждане на подзаконовите нормативи актове в съответствие със Закона. Народният представител Красимир Вълчев подчерта волята на вносителите да се запази връзката между института, придобил юридическа правосубектност, и статута му като основно звено на висшето училище и съответно произтичащите от това права и задължения. Той заяви, че вносителите приемат всички направени предложения, които съответстват на основните положения на Законопроекта и ще доведат до неговото усъвършенстване. След проведено гласуване с 12 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо

научните институти да имат юридическа правосубектност, да бъдат самостоятелни юридически лица. В момента те могат да създават такива като звена във висшите училища. Целта на предложеното изменение в чл. 26б е да се създадат условия за максимална гъвкавост при да се облекчи административната им работа. Предложеното изменение не променя по същество структурата на института, но предоставя възможност за формалното му обособяване като отделно юридическо лице с цел по-голяма оперативност и по-голяма самостоятелност в дейността на института. Подобен подход беше поискан и от Софийския университет. Може би знаете, там беше създаден един Институт по компютърни компютърни науки заедно с двете най-високо рейтинговани европейски висши училища – политехниките в Цюрих и в Лозана. Четиридесет и шестото народно събрание ратифицира Споразумението за създаването на Института в Софийския университет, който при евентуално приемане на настоящия законопроект ще може да стане и самостоятелно юридическо лице. Втората група изменения – те са в чл. 68, целят да надградят настоящата политика за насърчаване на кандидат-студентите, които са лауреати в национални и международни олимпиади и са носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства. Накратко, сега лауреатите, които са в XII клас, могат да бъдат приемани по право във висшите училища без приемен изпит. Разширяваме и тази възможност за всички ученици, които са лауреати или медалисти по време на втори гимназиален етап на обучението си. Това обикновено са ученици, които имат повече възможности за кандидатстване в чуждестранни висши училища. Целта е те да бъдат задържани в българската система на висшето образование в този дух са предложените текстове. Направените редакционни коментари по текстовете ще бъдат отразени между първо и второ четене с цел по-голяма прецизност на Законопроекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Вълчев. Откривам дискусията. Желаещи да изразят становище? За изказване

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Според този проектозакон – в чл. 68, ал. 5, се поставя въпросът за талантливи ученици, лауреати на международни и национални състезания, и възможността те да продължат в нашето или чуждо висше образование. За нас приоритетът е в нашето висше образование. Те са изключително важна част от системата на средното образование, дават възможности на ученици с интереси в дадена област да премерят сили с ученици от цялата страна и средата е силно конкурентна. Често нещата, които влизат в тази учебна програма, са много над задължителната програма. С международните състезания пък нашите ученици имат възможността да сверят своите часовници къде вървим в наднационален план и да покажем, че българчетата са едни от най-умните деца в света, нещо, което винаги съм знаел като учител. трябва да отбележа, че това е изключителен труд за един учител или за един треньор и така нататък, които, когато ги подготвят, невинаги тяхната роля се вижда, и това е една от големите морални награди на учителите и треньорите. Затова ние от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепяме този текст, който ще върне нещо добре познато в миналото, което ще даде възможност на наши ученици да продължат във висши учебни заведения.

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

но моето предложение, и то ще бъде внесено като предложение към втората точка – чл. 68, към тези олимпиади по други предмети да се оставят и така наречените гимназиади. Това са ученически първенства от ранг световни и европейски ученически спортни първенства, тъй като в Закона за физическото възпитание и спорта това това не се третира, тоест те не могат да бъдат приети по съответната специалност. Имам предвид в специализираните университети, като Националната спортна академия в Благоевград, там, където се обучават такива специалисти, така че ние ще направим това предложение, тъй като смятам, че един от начините да се стимулира ученическият спорт, тоест да дадем възможност на тези деца, които участват в такива първенства, и те да могат да постъпват без конкурсен изпит във висши училища, в които има такава специалност. Ето например имахме преди един месец един отбор по баскетбол в едно училище от Самоков. Те станаха световни ученически шампиони, така че това наше предложение ще бъде направено, но иначе ние подкрепяме

Господин Председател! Както каза колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ, ние подкрепяме второто предложение, което е свързано с насърчаването на учениците да участват в състезания, да постигат високи резултати, да се състезават със своите връстници от всички части на света и това, естествено, трябва да им улесни достъпа до висшите учебни заведения, но в Законопроекта – първата част от него, тоест в първото предложение, се поставя едно юридическо условие, като се сменя статутът на институтите във висшите учебни заведения, което може да става по предложение на Министерския съвет, по инициатива на министъра на образованието, тоест институтите да придобиват самостоятелна юридическа форма. В самия законопроект обаче, както стана ясно и от дискусията, която се проведе в Образователната комисия,

институции от международно ниво, които ще им осигурят финансиране. Имаме частен случай, а пък прилагаме общо законодателство за всички институти в страната. Освен това самият Съвет на ректорите изрази своето негативно становище по въпроса, като погледнем Закона за висшето образование, там ясно е казано, че академичните среди и университетите трябва да имат автономия на управление на своята образователна институция. Не е ясно, ако Министерският съвет предприеме едно такова действие, по какви критерии ще бъде сменен статутът на института да стане юридическо лице. Няма разписани такива критерии, тоест може би ще разчитаме на личната преценка на министъра на образованието ли? Това е един важен въпрос, който не се обсъди в задълбочен план, няма го като мотиви и като конкретни предложения за промени в Закона и субективната оценка става жизнен фактор във взимането на едно такова важно решение. В самия законопроект липсва и механизъм на контрол, не е ясно как държавата ще осъществява контрол върху дейността на конкретния институт, след като стане самостоятелно юридическо лице, отделено от висшето учебно заведение. Тоест тук се появява възможност за едно раздвояване на университетите, на деление вътре в тях на самостоятелни образователни клетки, които не подлежат на никакъв контрол. И аз сега тук искам да попитам – добре, когато става въпрос за институт по точните науки, може да има възможност за някакво финансиране, което да е в подкрепа на развитието на науката и на някакви успешни реализации за общото ни благо. А когато става въпрос за институти в областта на хуманитарните науки, какво ще правим тогава? Дали някой институт, който се занимава примерно с история или с българистика, няма да се окаже, че е в интерес на някои чужди организации или служби да упражнят своето желание да финансират и да не стане, че българският институт ще започне да излиза с научни изследвания, че няма турско робство, което е спорен въпрос, че Гоце Делчев е македонец, че нашата история по този начин може да бъде подменена, че Никола Вапцаров е македонец… Дали няма така да се окаже, дали това не е една доста голяма и широка възможност за оказване на чуждо влияние и на техните финансови възможности върху българската наука, така че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще предложим между двете четения това първо предложение да отпадне, като в момента ще се въздържим от подкрепа за второто предложение, което колегата Папов аргументира. Наистина е хубаво, наистина е подходящо, трябва по този начин да се мисли и в такава посока, но за института

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Пашев, да Ви обърна внимание, че в момента всички институти на Българската академия на науките са самостоятелни юридически лица и това не поражда проблемите, които казахте те са бюджетни предприятия. Така, както е предложена разпоредбата в Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, този институт ще бъде част от структурата на висшето училище, което означава, че неговият бюджет ще се консолидира в структурата на висшето училище, че неговият правилник ще се утвърждава от академичния съвет на висшето училище, обект на одит по Закона за одита в публичния сектор, ще прилага Закона за финансовото управление и контрол, тоест всичко, което прави една бюджетна организация, няма да бъде безотчетен. Ако се съмняваме за чуждо влияние, то в момента трябва да се съмняваме за такова за всички институти на БАН. Да, те имат академична автономия, но в същото време и институтите на БАН, и българските държавни висши училища изпълняват обществени задачи, които са им заложени съответно в Закона за БАН, в Закона за висшето образование, и съответните контролни механизми са налице. Единствената разлика ще бъде, че в единия случай директорът ще бъде самостоятелен работодател, възложител и разпоредител. То и сега едно звено, което не е юридическо лице, може да бъде третостепенен разпоредител, тоест да има бюджет на правосубектност, без да има юридическа, но сега с юридическата правосубектност това му се гарантира. Но това, че ще бъде третостепенен разпоредител, не го прави черна кутия, която няма да бъде контролирана по какъвто и да е начин, не го прави само и единствено, разбира се, за Института по компютърни науки, но факт е, че бяхме провокирани от казуса с този институт. Това е един въпрос, който впрочем назад във времето ни е поставян неведнъж от академичните среди, но как да кажа, сега му дойде времето за за разрешаване и имаме нужда от такава юридическа самостоятелност, която да направи по-гъвкави, по-оперативни институтите, на които може по всяко едно време Министерският съвет да им възлага изпълнението на национални стратегически задачи, независимо дали са звена, или са самостоятелни юридически лица, бидейки част от структурата на държавните висши училища или на Българската академия на науките. Благодаря.

Уважаеми колеги, и в сега действащия закон, в същия член, ал. 4, която става 5, ясно и категорично е записано, че структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи на управление се определят от академичния съвет на висшето училище. Тъй като институтът остава основно звено на висшето училище, академичният съвет е органът, който упражнява контрола върху работата и върху проектите на висшето училище. важно е да се знае, че при създаването на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения наистина във висшето образование възникна този проблем да има такава структура, която да има своята оперативна самостоятелност при работа и при набиране на проектите. Има малки университети, в които академичните съвети работят много добре и кооперативно с научните институти, но големи структури, като УНСС, като Софийския университет, са много по-тромави. Затова е редно наистина да подкрепим това резонно предложение, а функциите за контрол и в момента в действащия закон съществуват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Йончев. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте, за дуплика. Господин Вълчев, нищо не казахте за критериите, по които ще се определя смяната на статута, няма ги разписани и все пак остава у мен усещането, че това ще бъде на база на субективната оценка на министъра на образованието. Това е много важно, което трябва може би между първо и второ четене да прецизирате. Колкото до примера Ви за БАН, знаете, че БАН има малко по различна функция от висшите учебни заведения. Освен това, за съжаление, Българската академия на науките, виждате, през последните години не се развива както би трябвало, което е свързано и с финансирането в голяма степен. Все пак политиката на всяка една институция в голяма степен зависи от финансирането. Това е по отношение и на контрола, който трябва да оказва висшето учебно заведение върху института, който ще става самостоятелно юридическо лице. Тук трябва отново да се помисли по какъв начин ще се осъществи този контрол и от страна на академичния съвет, доколкото ще е възможно, и от страна на държавните институции. Колкото до

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В текстовете, които са внесени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, има два текста, единият от които ние подкрепяме безусловно. Това е текстът, свързан с приема на ученици във висшите училища на България на държавния прием, ако са лауреати или носители на медали от олимпийски, световни и международни състезания и олимпиади. Тук безусловно подкрепяме. Разликата в досегашния действащ текст е, че се предвижда тези деца ученици да бъдат не само от последния гимназиален клас, но и от последния гимназиален етап. Това, което малко ни беше притеснило по време на заседанието на Комисията, е, че предложението, свързано с даването на юридическа правоспособност на научноизследователските институти, беше свързано с един-единствен такъв представител, на който институт присъстваше по време на заседанието. На моя въпрос, който зададох и за който господин Красимир Вълчев тук спомена, какви проблеми възникват от това, че не са юридически самостоятелни тези институти, отговорът беше, че експедитивност и това е условие в същото време за сключване на споразумения с други институти Другото, което ни притесни, беше, че даването на такъв статут става по два начина. Единият начин е с предложение на министъра на образованието и науката до Министерския съвет, а вторият вариант – с предложение на академичната общност до министъра на образованието и науката, и така отново до Министерския съвет. Ние предлагаме този първи вариант: „Чрез предложение на министъра на образованието и науката да се внесе в Министерския съвет“ да отпадне, защото винаги е относително, независимо колко е добър, един министър еднолично да решава такива въпроси. Между първо и второ четене ще внесем предложение този текст да отпадне и да остане само възможността академичната общност да предлага на министъра на образованието и науката и той да внася в Министерския съвет. При една такава ситуация ние бихме подкрепили този законопроект. Благодаря.

ако имаме стратегическа задача, която е много важна, министърът трябва да има правото и инициативата да създаде такъв институт. Съгласен съм с Вас, че ако това е толкова стратегическо, толкова важно, министърът трябва да може да убеди академичния съвет на висшето училище и в съответствие с принципа на академична автономия, и в съответствие с това висшето училище да стане да стане ангажирано с каузата на този институт да остане инициативата само на академичния съвет, респективно да остане обвързаната компетентност. Академичният съвет предлага на министъра, а той внася в Министерския съвет, защото академичният съвет или ректорът няма как да внесе в Министерския съвет. съвет. В този смисъл, ако бъде подкрепен Законопроектът, аз лично бих подкрепил Вашето предложение, защото министърът трябва да може да убеди академичната общност на едно висше училище. Благодаря.

Господин Председател, колеги! Подкрепям също това, което беше направено в предишната реплика, че не би следвало министърът на образованието и науката той да инициира. С колегата, с който сме работили по тези проблеми – Красимир Вълчев, да направя, то не е толкова като възражение, но за съжаление, българската държава до момента, нито едно правителство досега не възложи на съществуващите институти. Какво пречеше на Икономическия институт на БАН, като център, заедно с УНСС, с Варненския университет, със Свищовския най-добре, да разработи една дългосрочна програма на България за развитие? Никой не го направи, макар че говорим тук от 20 години. Тоест не е проблемът това, че ще правим институти и министърът ще възлага. И сега може да възлага, да формира колективи без никакви проблеми. Замисълът е добър, но наистина най-добре е да си оставим на академичната общност те да си предлагат научен институт, те да си го контролират, и тогава ще изключим субективния фактор и политическата намеса, за да бъдат всички спокойни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, професор Гечев. Трета реплика.

Първо, трябва да има такъв приет правилник, който да отговаря на изискванията на висшето училище. И второто, което е най-важното, е, че трябва да има наличие на минимум седемчленен научен състав, който трябва да е от структурата на висшето училище. Така че без съгласуваност с висшето училище няма как министърът самостоятелно да предложи създаването на един такъв научен институт. То технологично не може да се случи. Но може да съкрати процесите при една добра координация заедно с ръководството на висшето училище това нещо да се случи. Но не може да стане без съгласието на висшето училище, тъй като кадрите, които трябва да влязат в този научен институт – най-малко седемчленен състав, трябва да са от самото висше училище. Няма как да бъдат назначени в научния институт, преди той да е създаден. А за да има такова предложение, трябва да има приложени CV-тата и на съответните кадри в съответната научна област. Аз смятам, че министърът еднолично, без взаимодействие с

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Към тези, които отправиха реплики към моето изказване, аз наистина съм длъжна да им благодаря за разбирането. Колкото до гъвкавостта, за която стана въпрос преди малко, има едни условия за седемчленен състав, но ако там се преподава или само се изследва. Там коментар няма да правя, просто трябва да бъдем точни и коректни в изказа. Благодаря. Благодаря, госпожо Налбант. Следващият записан за изказване е госпожа Ирена Анастасова от парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепим направените промени. По отношение на възможността институтите като основни звена в структурата на висшето училище да могат да се обособяват, всъщност ние считаме, че по този начин ще има по-голяма възможност за реализиране на конкретна политика за дългосрочна научноизследователска дейност на конкретния конкретния институт. Такова обособяване според Законопроекта може да е инициатива, както вече стана ясно и от изказванията, и от репликите на моите колеги, или на министъра на образованието, респективно Министерския съвет, или на академичното ръководство. Същевременно колегите с репликите си преди мен ме улесниха в изясняването на нашата позиция. Ние считаме, че в становището на Съвета на ректорите има логика, има и неща, които са притеснителни. По отношение на това да може единствено по преценка и по инициатива на министъра на образованието да да се инициира създаването на такъв институт, аз смятам, че наистина между първо и второ четене трябва да бъде направена тази промяна, което ще обоснове и нашата подкрепа на второ четене. Относно предложението за промяна в Закона за висшето образование, което да даде възможност на лауреатите на национални и международни олимпиади, на олимпийски, световни и европейски първенства, по време на втория гимназиален етап, на по-популярен език, когато са в 11. или 12. клас, да бъдат приемани наши ученици без конкурсен изпит в желаната от тях специалност, разбира се, съответстваща на предмета на олимпиадата или на първенството, ние абсолютно убедено ще подкрепим тази промяна. Считаме, че това е начин да насърчим оставането на талантливите ни деца в България. Дори и тези, които не сте пряко ангажирани в сферата на образованието в живота си извън битността на народни представители, сте наясно, че много от най-талантливите ни деца още в 10. и в 11. клас знаят вече, че са студенти в съответни водещи световни университети като лауреати на международни олимпиади, състезания. Смятам обаче, че може би трябва да помислим между първо и второ четене, да уточним, уточним, защото се поставя въпросът от кои състезания, става дума за международните състезания. Не става дума за международните олимпиади. Там няма Там няма проблем, там са ясни нещата. Знаете, че нашите деца се явяват на многобройни международни състезания, някои организирани от правителства, други организирани от частни фондации по света и така нататък. Но това е правилна стъпка. Тя трябваше отдавна да бъде направена. Това е правилна стъпка в посока нашите деца да остават тук. Разбира се, това е само една малка стъпка. Трябва още много други условия да създадем, за да сме сигурни, че ще остават в България. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Има ли реплики към изказването на госпожа Анастасова? Не виждам. Други изказвания, колеги, по Законопроекта? Също не виждам. Закривам дискусията. Моля, колеги, да призовете колегите от парламентарните групи, които не са в залата, да дойдат за гласуването, защото има вероятност от това, което виждаме оттук, да няма кворум. Ще изчакам малко, преди да обявя начало на гласуването.

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, №

Уважаеми колеги, ще Ви направя съобщение за парламентарен контрол на 18 ноември 2022 г., петък: 1. Служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Свиленски, Иван Ченчев и Христо Проданов. 2. Служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще отговори на два въпроса от народните представители Деница Сачева и Илиана Жекова; и Георги Георгиев и Ивайло Папов. 3. Служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев ще отговори на два въпроса от народните представители Константина Петрова; и Лилия Недева. 4. Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще отговори на шест въпроса от народните представители Иво Атанасов – два въпроса; Радостин Василев – два въпроса; Петър Петров; и Даниела Дашева. 5. Служебният министър на електронното управление Георги Тодоров ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Петков – два въпроса; Гален Монев; и Тихомир Георгиев. 6. Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на два въпроса от народните представители Николай Дренчев; и Джейхан Ибрямов. 7. Служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев ще отговори на 12 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; Джевдет Чакъров и Станислав Анастасов; Васил Пандов – пет въпроса; Петър Петров; Мирослав Иванов; Борис Аладжов; и Йорданка Костадинова – два въпроса. 8. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на 25 въпроса от народните представители Настимир Ананиев – три въпроса; Йордан Терзийски – два въпроса; Деян Дечев; Манол Генов; Николай Нанков; Росица Кирова; Даниел Петров; Младен Маринов, Марин Маринов и Радомир Чолаков; Климент Шопов и Никола Димитров; Младен Маринов, Валентин Милушев и Марин Маринов; Петър Петров – два въпроса; Мая Димитрова – два въпроса; от народните представители Иван Христанов и Иван Манев; Николай Нанков – две питания; Любен Иванов; Стоян Таслаков; Стоян Таслаков и Десислава Георгиева; и Николай Нанков и Петя Аврамова. 9. Служебният министър на образованието и науката Сашо Пенов ще отговори на шест въпроса от народните представители Ирена Анастасова; Мая Димитрова; Димитър Пашев; Гален Монев и Даниела Дашева; Веска Ненчева и Ирена Анастасова; и Елисавета Белобрадова. 10. Служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговори на пет въпроса от народните представители Стефан Шилев; Димитър Николов; Иван Петков и Кристиан Вигенин – два въпроса; и Петър Петров. 11. Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговори на пет въпроса от народните представители Росица Кирова; Младен Шишков; Димитър Пашев; Климент Шопов; и Димитър Найденов и на едно питане от народните представители Цветелина Симеонова-Заркин и Александър Дунчев. 12. Служебният министър на земеделието Явор Гечев ще отговори на 11 въпроса от народните представители Иван Ганчев; Иван Иванов – три въпроса; Христо Даскалов, Иван Христанов, Татяна Султанова, Стоян Георгиев и Александър Дунчев; Ивайло Чорбов; Петър Куленски, Ивайло Шотев и Александър Дунчев; Стефан Шилев и Десислава Танева; Веска Ненчева; Румен Йончев и Гален Монев; Вяра Емилова и на три питания от народните представители Иван Иванов и Деян Дечев; Петър Петров; и Николай Табаков. 13. Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще отговори на два въпроса от народния представител Смиляна Нитова и на едно питане питане от народния представител Корнелия Нинова. 14. Служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева ще отговори на един въпрос от народния представител Красимир Вълчев. 15. Служебният министър на енергетиката Росен Христов ще отговори на един въпрос от народните представители Ангел Георгиев и Искра Михайлова. На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва служебният министър на правосъдието Крум Зарков. На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва служебният министър на външните работи Николай Милков. Уважаеми колеги, с това днешното заседание приключи.